Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.) Няколко съобщения: Постъпило е писмо от народните представители Искра Фидосова, Костадин Язов, Десислава Танева и Красимир Велчев, че на основание чл. 78, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание оттеглят внесения Проект за решение за налагане на забрана за освобождаване в околната среда и за отглеждане с всякаква друга цел на генетично модифицирани организми на територията на Република България. На 9 март 2010 г. от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е постъпил Отчет за изпълнението на политиките и програмите за 2009 г. С писмо на председателя на Народното събрание отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. Отчетът е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. На 12 март 2010 г. от Министерски съвет е постъпил Годишен отчет за изпълнението на политиките и програмите за 2009 г. С писмо на председателя на Народното събрание отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси. Отчетът е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. На 8 март 2010 г. от Министерство на финансите е постъпил Отчет за степента на изпълнение на политиките и програмите за 2009 г. С мое писмо отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси. Отчетът е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. На 9 март 2010 г. от Министерството на вътрешните работи е постъпил Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на вътрешните работи за 2009 г. и Отчет на програмен и ориентиран към резултатите бюджет за 2009 г. на закрито с Решение на Народното събрание от 27 юни 2009 г. Министерство на извънредните ситуации. С писмо на председателя на Народното събрание отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Отчетът е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. На 10 март 2010 г. от Министерството на физическото възпитание и спорта е постъпил Отчет за изпълнението на политиките и програмите на Министерство на физическото възпитание и спорта като правоприемник на Държавната агенция за младежта и спорта за 2009 г. С писмо на председателя на Народното събрание отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Отчетът е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. На 10 март 2010 г. от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията е постъпил Отчет за степента на изпълнението на политиките и програмите за 2009 г. С мое писмо отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Отчетът е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. На 11 март 2010 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството е постъпил Отчет за степента на изпълнение на провежданите политики и програми за 2009 г. С писмо на председателя на Народното събрание отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Отчетът е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. В Народното събрание е внесен Годишен доклад за състоянието и развитието на малките и средни предприятия в България през 2008 г. Докладът е внесен от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към предвидените, съгласно гласуваната от нас вчера работна програма,

Уважаеми господин премиер, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, правя процедурно предложение за допускане в залата на господин Томислав Дончев. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в зала.

С писмо № 002-03-4 от 11 март 2010 г. до председателя на Народното събрание

ни предлага проект за Решение от Народното събрание на основание чл. 108, ал. 1 за извършване преструктуриране в състава на Министерския съвет. От името на вносителя моля министър-председателят да ни запознае с предложението. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа

Предлагам в т. 1 след думите „министър без портфейл” да се добави „и министъра по управление на средствата от Европейския съюз”. Използването на средствата от Европейския съюз е основен политически приоритет на правителството, основен ресурс за публични инвестиции във всички приоритетни сектори и силен инструмент за постигане на националните стратегически цели, съгласувани с политиката на Съюза. За времето от началото на нашия управленски мандат беше направено много. Показахме, че България не само е готова, но и реално се бори с всички случаи на незаконосъобразно разходване на европейски средства. Обемът на извършените плащания към различни бенефициенти е повече от два пъти по-голям от този, извършен за две години и половина преди това. Нарасна и броят на сключените договори.

Необходимо е също да бъде поета пряка политическа отговорност за планирането на следващия програмен период. Министърът по управление на средства от Европейския съюз няма да ръководи министерство и ще бъде подпомаган в дейността си от администрацията на Министерския съвет. Считам, че това ще даде възможност за засилване на координацията по планирането, програмирането, управлението, наблюдението и контрола на средствата от оперативните програми и фондовете на Европейския съюз. За тази цел предлагам на народните представители да гласуват структурната промяна на Министерския съвет за създаване на поста министър за управление на средствата от Европейския съюз. Съгласувал съм го с Европейската комисия, аплодират подобно решение. Разчитам на вашите гласове. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър-председателя. Има ли становища по предложението за структурни промени в Министерския съвет? Господин Станишев, имате думата Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Смятам за съвсем естествено при обсъждане на структурна промяна в Министерския съвет, както и при избора на нов министър в състава на правителството, да се проведе една сериозна, отговорна, задълбочена дискусия по функциите на този министър, по състоянието на усвояването на европейските фондове и целите, които формулира правителството по този важен приоритет, особено в условия на задълбочаваща се икономическа, а вече и социална криза. Аз, честно казано, очаквах много по-сериозна аргументация защо министър-председателят 8 месеца след като беше формиран Министерският съвет променя на 180 градуса позицията, която беше заявена при формирането на правителството. Ще припомня, че през м. юли, когато се избираше правителството, съвсем добронамерено Парламентарната група на Коалиция за България, а и аз лично предупреждавах, че премахването на поста вицепремиер, отговарящ за усвояването на европейските фондове, координиращ, контролиращ работата по оперативните програми, е политическа и управленска грешка. Тогава чухме много тежки аргументи от мнозинството против това. И бих могъл да ги припомня. Затова очаквах да се обясни защо се прави такава съществена промяна. Ще ми е интересно между другото да видя гласуването по тази промяна от страна на две партии, които безусловно подкрепят кабинета визирам „Атака” и Синята коалиция, защото когато през 2008 г. беше създаван този пост на вицепремиер, аргументите бяха против. Не знам защо са се променили, ако смятате да подкрепите това предложение. Заслужава си да припомня все пак развитието на този въпрос, защото още през 2008 г., когато беше създаван постът вицепремиер - член на кабинета, отговарящ за управлението на европейските фондове, Европейската комисия категорично приветства това действие на предишното българско правителство, защото даде възможност за много по-добра координирана, концентрирана работа на всички министерства, на всички управляващи органи и на цялата администрация, занимаваща се с европейски средства. Това даде знак и за висок национален политически ангажимент за по-добра комуникация с Европейската комисия, за повече прозрачност и контрол. Това подобри и диалога на правителството и администрацията с различните целеви групи, бенефициенти в страната - с общините, с бизнеса, с неправителствените организации, и даде съвсем конкретни резултати. Защото проблемите, които съществуваха преди това, бяха отстранени. И това е констатация на Европейската комисия. Още през м. май 2009 г. бяха деблокирани плащанията по програма ИСПА. Също така беше отпушено и разрешено контрактуването на средствата по оперативните програми, свързани с пътното строителство. Това стана преди изборите. Беше решен въпросът и за програма САПАРД и след ваканцията на Европейската комисия, през септември 2009 г., бяха възстановени и тези плащания. Налице са съвсем конкретни действия, които доведоха до съвсем конкретни резултати, в т.ч. и по програма САПАРД, по която аграрният бизнес получи възможност да се възползва от целеви ресурс, който за съжаление през втората половина на годината не беше усвоен ефективно и не малко от средствата бяха пропуснати. Искам да подчертая, че оценката на Европейската комисия за периода юни 2008 – юли 2009 г. по отношение на предприсъединителните инструменти и оперативните програми е изцяло положителна като реформи, които бяха направени, в т.ч. в чувствителната сфера, свързана с пътната инфраструктура. Бих могъл да припомня тези определения от Европейската комисия. Затова след изборите, при формирането на новото българско правителство очакванията и на Европейската комисия, и на българското общество – да има приемственост в тази работа, която беше положително оценена и даде резултат, за съжаление не се случиха. И аз лично нямам рационално обяснение защо това не се случи. Вероятно само политическата целесъобразност, а може би и емоционалното отношение към госпожа Плугчиева като бивш вицепремиер изиграха водеща роля за тази тежка управленска грешка. Защо казвам тежка управленска грешка? Защото виждаме, че не се постигна ново качество на работата по европейските проекти. Това, убеден съм, го усещат и хората в администрацията, но най-вече тези, за които са предназначени българските общини, които очакват благоустрояване на своята инфраструктура, хората от бизнеса, за които оперативна програма „Конкурентоспособност” и другите инфраструктурни инфраструктурни програми са от особено значение днес. Усещат го и българските земеделски производители, защото има видимо забавяне на работата в програмата „Развитие на селските райони”. Това е очевиден факт. Също така е очевидно, че координацията между министрите не функционира. По същество е прекъснат диалогът между вицепремиера Дянков, който е натоварен да отговаря за еврофондовете, и общините, бизнеса и гражданското общество. Нещо повече, правят се изказвания за спиране и преразглеждане на вече договорени проекти. Спрени бяха авансовите и междинни плащания по разпореждане на министър Дянков с единствената цел „максимално близо до балансиран бюджет”. Искам да обърна внимание върху още едно нововъведение. Закрит беше Общественият съвет към Министерския съвет, посветен на тези въпроси. Може да изглежда незначително, но е съществено и символно действие. И по отношение на тези проблеми Европейската комисия изрази своята тревога. В писмо на господин Дирк Анер – генерален директор на Генерална дирекция „Регионална политика на Европейската комисия” от януари 2010 г. се обръща внимание върху следното. Там се казва: „България се справя сравнително добре с контрактуването на средствата по европейските фондове, по оперативните програми – около 24% от общия обем суми са контрактувани”, като огромна част от тази работа беше свършена в

Също така се обръща внимание в писмо на Европейската комисия, че дори успешно стартиралата Програма по регионално развитие среща проблеми. Безпокойство възниква и във връзка с нововъзникналите проблеми с административния капацитет. Искам да обърна внимание на причините за тези проблеми.

Става дума за десетки добре подготвени професионалисти, които не се изграждат за един ден или за половин година. Уважаеми дами и господа, бяха намалени и заплащанията, да не говорим за новите идеи, които циркулират в публичното пространство. Няма как да се работи ефективно в тези условия. Тъй като възникна реакция по отношение на данните, които изнесох, искам да припомня, че от юни 2008 г., когато нивото на контрактуване беше 160 млн. лв., до края на юни 2009 г. общият обем на контрактуваните договори по европейските програми достигна близо 4 млрд. лв. Така е! А сега за 8 месеца са договорени 1 млрд. 500 млн. лв. Тоест няма ускоряване на тази работа, няма ново качество. Да не говорим за следващата фаза – конкретната работа и конкретните разплащания. Аз не отричам и успехи, които бяха постигнати, разбира се. Оценката, вследствие на програмите, е нещо положително и дава нови възможности за ускорено усвояване, но дали това ще се случи е все още въпрос. въпрос. Притеснява ме една тенденция за всички потенциални, бъдещи проблеми, които могат да възникнат, да бъдат винени някои други кметове, може би бизнес, администрацията. Като че ли европейските фондове се превръщат от възможност, особено в условия на криза, да се решават проблемите на страната, да се помогне на икономиката, най-вече в източник за проверка. Проверките са важни, но не могат да бъдат самоцел, важна е атмосферата. Искам да обърна внимание и на следното. Има забавяне и бездействие по Оперативна програма „Транспорт”. По Оперативна програма „Околна среда” са договорени за последните осем месеца по-малко от 1 млн. лв., като изпълнението е забавено. Програмата, която е най-важна и най-пряко засяга бизнеса, конкурентоспособността, не предлага реални възможности за намаляване на негативното въздействие на кризата и там нещата също така не се решават и договорите не се прилагат. създаването на новия пост сега представлява официално признание на всички тези слабости и на грешката с премахването на поста вицепремиер, каквато беше направена в началото на мандата. Очаквах министър-председателят да направи тази констатация съвсем обективно. Защото е очевидно, че вицепремиерът господин Дянков и госпожа Илияна Николова не се справиха с тази отговорност, с която бяха натоварени от българския парламент и от министър-председателя. Това би трябвало да прозвучи, ако очаквахте подкрепа от страна на Парламентарната група на Коалиция за България за това структурно предложение. Възникват и редица въпроси, на които не чух досега отговор. Какви ще бъдат конкретните пълномощия на този министър? министър? Моето разбиране е, че неговата работа не е да проверява на компютър коя програма и кой проект на какво ниво е в момента. Това може да го направи един чиновник, използвайки системата ИСУН. Какво ще е взаимодействието между новия министър, министър Дянков и с госпожа Илияна Николова – с Министерството на финансите и с Министерския съвет? Защото през последните месеци беше премахната част от системата на съвети, които наблюдаваха работата на тези фондове именно от гледна точка на координация, особено на второто експертно управленско ниво. Дали това ще се промени, питам аз? Дали този министър ще има възможност да контролира и разпорежда на другите министри или само ще събира информация и ще докладва на министър-председателя? Защото смисълът на дейността на вицепремиера госпожа Плугчиева беше именно да контролира и да ръководи министрите на министерства с оперативни програми и ежеседмично да докладва на Министерския съвет за проблеми и да се вземат управленски решения с достатъчно ясни пълномощия. Дали наистина ще има успешен модел, или ще има трима, както казват неформално източници от Брюксел, за да заместят госпожа Плугчиева? Това също е въпрос, на който бих искал да получим отговор. Всички тези теми някак си бяха подминати до този момент. Искам да подчертая, че създаването на новия пост не е въпрос само на структурата на правителството на господин Борисов. Това е стратегически въпрос: дали в условията на остра икономическа и социална криза страната ни ще успее да оползотвори европейските фондове, дали ще достигне целите за икономически растеж се отпускат тези средства, за превръщане на страната ни в достоен член на Европейската общност? Искам да подчертая, че това е труден процес, труден управленски, труден технологично от всяка една гледна точка. Надявам се и правителството, и управляващото мнозинство да са го осъзнали вече, тъй като се изисква ежедневна работа. Това, което не приемаме, е отношението и стилът на липса на приемственост и последователност в политиката, в това число и в тази област. Това не е добре за България. Искам също така Искам също така да подчертая, че не приемаме подхода на проба и грешка. Когато се констатират грешки, те просто се подминават и набързо се променят, без да се направят изводи. Затова Парламентарната група на Коалиция за България няма да подкрепи тази структурна промяна, защото не получихме убедителни мотиви и аргументация от страна на правителството. Благодаря ви.

ден в Четиридесет и първото Народно събрание все повече се убеждавам, че Вие явно сте били министър-председател на една друга държава, не България. Защото тези неща, които изказахте току що, точно преди една година по същия начин ги говорихте и всички хора на 5 юли Ви показаха колко Ви вярват. Защото Вие цитирате едни цифри за договорени проекти по европейските програми, но никъде не споменахте реалното изпълнение на тези договорени проекти и реално какъв процент от тези суми са отишли до крайните бенефициенти – било общини, било организации, било бизнес. Не споменахте, че за две години и половина вие успяхте да усвоите едва 2% от всички договорени средства по еврофондовете. Два което цифром и словом, като ги сметнете, не покриват даже и вноската на България в Европейския съюз, която за този период е била около един милиард. Къде е печалбата тогава на България? Къде е печалбата на бизнеса? Аз не я намирам. Защото едно е договореното, друго е реалното изпълнение. Защо не казахте, че и сега има все още фирми, които са кандидатствали по програма за конкурентоспособност и реално не са усвоили средствата? Не са ги получили затова, че вие нямахте административния капацитет, за да може да регулира този процес и средствата да стигнат до крайните бенефициенти. Все си мисля, че продължавате да заблуждавате хората, като пускате в публичното пространство едни цифри за едни милиарди, което реално не е случило. В този момент, когато говорим за еврофондове, си мисля, че всички представители на опозицията вляво най-нормалното, което трябва да направите, е да замълчите и да наведете глава, защото

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер! Уважаеми господин Станишев, позволете ми категорично да не се съглася с Вас за оценката за

Второ, за осемте месеца, през които работи новото ръководство, бяха разгледани, одобрени или отхвърлени в много малката си част над 8 хиляди проекта около 500 проекта към днешна дата, които ще приключат до месец и половина по мерки 321, 322, от ГЕРБ.) Трето, как може Вие да определите за добро управление по времето на вашето правителство прилагането на тази програма, като мерките са били отворени в периоди, в които изобщо не е следено колко са подадените суми за подпомагане и колко е бюджетът, с който разполагаме по отделни мерки до края на 2013 г. Само за 321-а мярка при бюджет 800 милиона до края на 2013 г. са входирани заявления за подпомагане на стойност 1 млрд. 600 лв. На това управление ли му казвате?

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз очаквах действително по-сериозно и отговорно отношение от мнозинството, когато говорим говорим за европейските фондове. (Възгласи: „Е-е-е”!) Защото ми е малко смешно да обяснявам технологията на работата по всеки един проект и европейските фондове като цяло, но все пак да ви припомня.

България се справи добре с тази задача – 11-а от 27-те страни от Европейския съюз. Вторият етап, това е контрактуването и не можете да отречете, че за контрактуването за една година бяха направени много неща и се постигна Впрочем, бяха разплатени и 160 млн. лв. към юни 2009 г. Да, сега има по-голямо разплащане и това е добре, но е недостатъчно голямо при такъв обем контрактувани средства – 4 милиарда.

Питайте бизнеса по оперативна програма „Конкурентоспособност” има ли една мярка или един договор, сключен от средата на миналата година досега? Питайте ги и тогава ще видите в коя държава живеем.

Начинът, по който посрещнахте предишния оратор, би трябвало да означава: какво има толкова да дебатираме по един проект за решение, който е безспорен? Наистина, най-вероятно в проекта за структурни промени в кабинета Борисов следва да четем убеденост в необходимостта от нарочен министър, който да отговаря за може би най-безспорната и с най-висок антикризисен потенциал мярка – усвояването на средствата от структурните фондове на Европейския съюз. Ако наистина има необходимост от специален министър за еврофондовете, закономерно възниква въпросът кое наложи преди осем месеца идеята да се отхвърли. Този въпрос не е проява на някакво заяждане от страна на опозицията. Без отговора на този въпрос днешните дебати просто са излишни. На нас не ни се иска да повярваме, че идеята е била отхвърлена, само защото е продуцирана от омразните управляващи от тройната коалиция. Затова и в аванс заявихме, че дебатите по проекта за структурни и персонални промени поставят въпроса за междупартийните отношения, за отношенията между опозиция и управляващи, между предишни и настоящи носители на властта, или с други думи, поставят въпроса за приемствеността в политиката от гледна точка на обективните критерии за управлението. За съжаление в България това е един от проблемите и на българския преход, и един от проблемите на днешна европейска България: все още нямаме обективизирани критерии за оценка на кое да е управление. винаги е предимство за опозицията и впоследствие се превръща в огромен проблем на управлението, когато опозицията заеме властови позиции. Ние, разбира се, не пледираме за приемственост по отношение на грешките или пропуските на предишните управляващи, а единствено по отношение на несъмнено правилното като наследство. Затова казваме, че отказът от министър за еврофондовете преди осем месеца не може да се обясни с идеологемата: лошо е, защото е наследено от предишните. Уважаеми господин премиер, дали ще го признаете или не, мисля, че основната причина в изначалния проект на структура на Министерския съвет да няма фигурата на нарочния министър за еврофондовете, е безусловната Ви вяра в магическите способности на финансовия министър. С други думи, Вие заложихте на свръхцентрализацията на дейностите, която свръхцентрализация трябваше да се осъществи от министъра на финансите, а дейностите по усвояването на средствата от структурните фондове на Европейския съюз освен централизацията и преди централизацията се нуждаят от координация, ако щете, от свръхкоординация. Разликата между двете понятия е очевидна и тя всъщност проявява същинската цел на проекта, който днес разискваме в тази зала. Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги! Нямаме никаква идея от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи да ви предлагаме модели как да организирате тези дейности, нямаме това самочувствие. Освен това имаме съзнанието, че по отношение на усвояването на средствата от европейските фондове, независимо че нашите отговорности по принцип бяха разположени в полето на създаването на условия за последващо усвояване на средствата, все пак не бяха достатъчни или бяха далеч и от желаното, и от необходимото. Ние не бягаме от своята отговорност, но е много важно всички да имаме съзнанието, че отговорност се носи за субективната страна на въпроса. Вече сте осъзнали, независимо дали ще го артикулирате гласно или не, че наред със субективния фактор - кой как управлява, има и обективни пречки, силата на които, убеден съм, вече ви тежат и на вас. Затова ние приветствахме отпушването на фондовете, но казваме, че това е необходимо, но недостатъчно условие за усвояването на тези средства. Необходими са сакралните три „К”: Координация, Контрол и Комуникация. Припомняме ги, не защото сме успели да ги изпълним със съдържание, но това е пътят и вие го потвърждавате с днешния проект за решение. Защото в крайна сметка функционалността задава и структурата на една или друга власт. Вотът „против” на Движението за права и свободи, убеден съм, няма да е изненада за вас, още повече май не се нуждаете от нашата подкрепа. Защото нагласата ви продължава да е друга - продължавате да вярвате в политическите ресурси на противопоставянето, на разграничаването от предишните управляващи. Нека признаем, че до днес това може би ви носеше определени дивиденти, но кризата вече предполага друго – повече консенсусни усилия, по-малко междуинституционални разломи и повече съгласие. Докато тези думи продължават да звучат странно от тази трибуна, мисля, че малко трудно може да разчитаме и на успешно управление. Нека пожелаем

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател! Тук господин Станишев хвърли една закачка към „Атака” и към колегите от Синята коалиция, че сме били „против”, а сега сме „за”

в усвояването на еврофондовете при неговото управление. Няма да споря – имаше такива. Но кога? Господин Станишев каза – в края на мандата. Когато се усетиха, че затъват в блатото на конформизма и трябва да се направи нещо. Тогава те махнаха „батко и братко”, докараха двама свестни управленци, които започнаха да метат Авгиевия обор, но нямаха време. Ако не бяхте затънали в блатото на конформизма, вие нямаше да имате толкова малко депутати и може би щяха да бъдат повече, макар че пак щяхте да сте в опозиция. И още нещо.

сами по себе си. Само че такова нещо в политиката, в икономиката и прочие няма. Господин Борисов и ГЕРБ, това е мое лично мнение, искат в тази държава да се случи нещо.

Защото тук, от тази трибуна, каквото и да се говори сме затънали в тази дълбока криза. Апропо, уважаеми колеги от опозицията, при вашето управление бяхте просто в изключителен икономически комфорт. При вас парите просто течаха отгоре.

е ясно. Приключвам изказването си. Приветствам господин министър-председателя с това решение. Когато дойде време да дебатираме по кандидатурата на господин министъра, също ще кажа няколко думи в този смисъл. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от

Господин Станилов, Вие и вашата политическа сила сте непоследователни – влизате в противоречие сами със себе си, по една и съща тема веднъж гласувате „за”, а веднъж – „против”. Сигурно е обяснимо защо в предишното Народно събрание сте гласували „против”. Защото сте били в опозиция, а една опозиция гласува така. Само че да Ви опресня паметта с какви аргументи тогава сте гласували „против”. Не е с аргумента, че не са вървели еврофондовете, а със следния,

Така че за какво ще бъде той? За нас, от „Атака”, е излишно това натоварване с още един вицепремиер, тъй като новата функция на новия вицепремиер ще дублира досега съществуващи. Във всяко министерство има заместник-министър, който се занимава с еврофондове”. Тези факти не са се променили. И сега има заместник-министри, които се занимават с еврофондовете. И сега господин Борисов обеща да намали администрацията, но не го прави – увеличава я с още един министър. И сега данните за м. януари и м. февруари показват, че разходите за администрацията са се увеличили многократно спрямо тези при предишното управление. Какво налага такава коренна промяна на вашата позиция? Може би само едно че сега сте част от това управляващо мнозинство, че сте патерица на това управляващо мнозинство, но и заедно след това ще носите отговорност. Благодаря ви.

Нашата логика е по-силна. Макар че тогава тези аргументи бяха верни по отношение на размножаване на администрацията, а не по логиката на това дали има нужда, или няма нужда. Какво да се разправяме?! Пак ви повтарям, с какви аргументи тогава искахте да избираме такъв министър,

Уважаема госпожо председател, колеги народни представители, уважаеми господин министър-председател! Ние ще подкрепим избирането на министър, който да отговаря – ние го наричаме „усвояване” на европейските фондове, защото те се усвояват, а не се използват като считаме, че това е стъпка в правилна посока, за да бъдат решени поне три много сериозни заварени или появили се проблеми при изграждането на сегашната система на изпълнителната власт. Първият проблем наистина се дължи на обстоятелството, че бе допуснат институционален конфликт във върха на управлението на европейските фондове. Министърът на финансите едновременно отговаряше и за усвояването на европейските фондове. По този начин два институционални интереса и цели се преплетоха в едно ръководство. От една страна, министърът на финансите е заинтересован от силна бюджетна позиция, а от друга страна, усвояването на европейските фондове изисква максимално отваряне на съфинансирането от страна на страната, за да потекат тези пари. Това е реален конфликт. Той не беше оценен правилно, можем да го кажем сега. Бяха надценени възможностите на тази институция да се справи с този проблем и поради това той трябва да бъде решен. Второ обаче, в тези години, в които се изграждаше системата за усвояване и се развиваше системата за усвояване на европейски фондове, бяха допуснати тежки грешки. Те се дължаха на феодализацията, на разпокъсването и на напълно самостоятелното функциониране без контрол и без координация на отделните министерства в процеса на усвояване на всички видове европейски фондове. Тази феодализация се появи за пръв път по времето на Симеон Сакскобургготски, който въобще не беше в състояние да координира и управлява този процес. Това беше много над неговите възможности. Всички сме убедени в този извод. За съжаление, феодализацията продължи и се задълбочи силно и по време на управлението на тройната коалиция. Ние наистина, без да влизаме в тези дребни закачки защо един сега гласувал „против”, пък преди бил „за”, пък сега бил „против”, пък сега бил „за”, пък бил „против”, аз искам да напомня аргументите и предполагам, че госпожа Плугчиева е тук, за да ги чуе или ще ги прочете отново. Моят аргумент беше, че вие избирате вицепремиер без властови инструменти. Вие избирате вицепремиер при наличието на министър по европейските въпроси. Фактически вие избрахте една фасада, която пращахте да представя уж процеса на координация, без да има средства тя да управлява този процес. Защото сърцевината на управлението на процеса си оставаше в Министерството на финансите. Дълбокият порок в усвояването на европейските фондове е моментът, в който господин Костадин Паскалев изостави координиращата функция като вицепремиер, капитулира пред Милен Велчев, координацията отиде в Министерството на финансите и оттам нататък това преплитане на този институционален конфликт на върха се мултиплицира вече осем години. И ние казахме, че не може при тази система. Който и да назначите, ако не му дадете средствата да координира, той няма да може да се справи с тази задача. Всички знаете, че това е така. Аз го напомням на тези, които са управлявали, ако искат да влязат в сериозен дебат, а не да се надприказват в момента в залата. Трето, което е много важно. Тази феодализация и това силно отслабване на самостоятелните управляващи органи по усвояването на фондовете доведе до липса на централно координиране, надзор и санкциониране за корупционни практики и за допускане на конфликта на интереси в самата администрация. Осем години тази администрация тежко се разболя от и от преплитане и конфликти на интереси. Това е, за съжаление, горчивата истина. Не работи нито Главният инспекторат в Министерския съвет, разбитите инспекторати по министерствата не са в състояние и сега да овладеят точно този процес. Аз съм свидетел на това как функционира и по какъв начин функционира тази наистина абсолютно разбита администрация. Направи се опит тя да бъде подкупена.

този министър – ние лично се надяваме и затова го подкрепяме, той трябва да бъде средство на министър-председателя на страната да постави наистина под контрол тези процеси. Какви функции, според нас, са абсолютно важни, които бяха занемарени, разпръснати и които не можеха да бъдат изпълнявани както в тези последни осем години, така и досега. Първо, приоритетите като цяло. Целенасочеността на държавната политика в усвояване на европейските фондове. Дали ще бъдат антикризисни публичните инвестиции или ще бъдат в условия на подтикване на бърз икономически растеж, това е въпрос на централна политика, това е въпрос на стратегическа референтна рамка, това е въпрос на План за развитие на страната. План, който тройната коалиция въобще не прие. Вие нямате основна структура на целите, зададена от страна на правителството. Затова, който и инвеститор да дойде, всеки се лута в

от ехидничене, защото е така. Ще отворим самите документи и ще ги четем паралелно, за да видите, че е така. Второ, казвам само, че министър трябва да се занимава с националните стратегически цели. Министър трябва да предлага тези цели на правителството, защото така работи Европейският съюз. Досега нямаше кой да свърши тази работа. Заради това трябва да я има тази функция. Второ, трябва да се координират министрите и усвояването на европейските фондове. И този министър лично да гарантира изпълнението в срокове на големите проекти. България няма да усвои европейски фондове с 50 000 дребни проекта. България ще напредне в усвояването на фондовете, ако се фокусира върху много големи проекти, за които лично гарантира на най-високо ниво запазената част от администрацията, която е в Министерския съвет. И ако това стане под патронажа на министър-председателя и с неговото лично участие, няма да могат да се придвижат тези проекти. Това е практика, това го наблюдаваме толкова години и заради това е необходимо наистина да се създаде орган, на който това да бъде основната задача. След това, за да бъде разрушена феодализацията, трябва да бъдат хармонизирани и трябва да бъдат унифицирани по възможност всички нормативи. Вие, не знам дали имате опита на човека, който наблюдава отстрани това, което ние сме правили в последните години, за да видите до каква степен се разминават нормативите, създадени от всеки управляващ орган. Всеки, както е разбрал, така си е написал нормативите, така си е уредил функционирането на администрацията, така е уредил взимането на решенията. Има на места, например в наследеното от господин Петър Димитров ведомство, където управляващият орган изисква, за да се обяви един конкурс, 44 подписа. Можете ли да ми кажете кой е отговорен

Това не може да продължава, ако ще се управлява този процес по един открит начин, защото точно там са скрити възможностите на администрацията да саботира Трябва да се анализират данните от информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз и да се предлагат решения, защото самата информационна система не се създава самоцелно. Тя се създава, за да се наблюдава работата на всяка администрация, на всеки управляващ орган да е ясно кой напредва, кой изостава, да се предвиждат санкции, да се правят промени, да се правят кадрови размествания само и само процесът да върви. Тази информационна система не е за украшение. Това, според нас, е също работа на този, новия министър. Трябва да се контролира и санкционира – подчертавам думата санкционира, неспазването неспазването на националните приоритети и нормативния ред. Трябва одитът върху проектите, одит от гледна точка на спазване на управленските правила, трябва да бъде в ръцете на този министър трябва да отговаря за комуникацията с Европейския съюз, защото много пъти сме виждали как администрацията въобще не счита, че е нужно да отговаря на писмата на Европейския съюз. Ние считаме, че поради тази причина е естествено новият министър да стане председател на Съвета за управление на средствата от Европейския съюз с участието в този съвет задължително и на вицепремиерите. Считаме, че той трябва да стане принципал на Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”, за да бъде снабден с мощни управленски инструменти. Считаме, че трябва да бъде пряк ръководител на нова дирекция „Инспекторат за усвояване на европейските фондове”, защото това ще му даде възможност да инспектира как работят администрациите и дали съблюдават нормативите. Считаме, че инспекторатът трябва да изпълни следните функции: да контролира актовете на централните държавни институции, усвояващи европейските фондове; да контролира инспекторатите в министерствата по отношение на усвояването на европейските фондове и да предлага административни санкции за нарушителите. Надявамe се, че министър-председателят ще направи така, че събраните вече в Министерския съвет мощни дирекции, част от които бяха извадени от състава на Министерството на финансите, да минат под управлението точно на този министър по усвояването на европейските

Грънчарова, нито с госпожа Меглена Плугчиева, а ще бъде пълноценен, истински, оперативен, докладващ ако трябва всяка седмица, ако трябва – по два пъти в седмицата, на министър-председателя, за да може този голям

Вие разгърнахте една амбициозна програма за функциите на министъра, който предстои да бъде избран, по-скоро описвайки истинско министерство като инструментариум за постигане на определени цели. Не ми стана ясно по какво проекторешението, предлагано днес, в това число и на Вас, на вашата парламентарна група, гарантира изпълнението точно на тази програма.

и се възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да определи функциите на министъра по управление на средствата от Европейския съюз. Нищо от онова, което казахте като мотивация да подкрепите решението, не присъства

Като бивш министър-председател, уважаеми господин Станишев, трябва все пак да наблюдавате какво се случва в изпълнителната власт! Ако наблюдавате безпристрастно, ще установите следното. Двете стари дирекции, които съществуваха в Министерския съвет, бяха разделени така: едната подпомагаше дейността на госпожа Грънчарова, а другата – донякъде на вицепремиера госпожа Плугчиева. Те често влизаха в конфликт помежду си. Това беше предишната административна – тук беше допусната една непростима грешка – министърът не създава администрация, министърът не е администрация сам по себе си. Министърът, който виждаме да се появява като предложение в Народното събрание, трябва да поеме ръководството на вече концентрирани в Министерския съвет дирекции. Ще повторя пак: част от тези дирекции бяха изтеглени от състава на Министерството на финансите. Надяваме се, че този процес ще продължи. Надяваме се, че министър-председателят и цялото правителство внимателно ще продискутират идеята и Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” няма да остане в Министерството на финансите, защото одитът не е финансов, а е одит за спазване на управленските нормативи, одит за управление. Той контролира управленските процеси и решения, затова и той трябва да отиде там. Ние виждаме маневри в правителството и Вие би трябвало да ги виждате, ако наблюдавате внимателно процеса – че правителството от известно време се готви за тази промяна. То променя тази структура в изпълнителната власт. Считаме, че новият министър фактически е финалът на тези усилия, въпреки че може би ще продължат да бъдат концентрирани властови ресурси в този министър. Считаме, че министър-председателят не трябва да изоставя идеята да този министър и за вицепремиер, ако се убеди, че средствата, с които той ще въздейства върху процесите, се окажат недостатъчни. Той трябва да засили тази негова възможност и властова позиция до момента, в който започне да се решава проблемът.

бързо. Пожелавам му да спечели на своя страна Европейската комисия! Пожелавам му Европейската комисия да застане зад тази промяна в централното управление на европейските фондове,

госпожо председател. Госпожо председател, господин министър-председател, уважаеми колеги! Предложен ни е проект за решение, който търпи, според мен, много сериозна критика, защото не изяснява с какво ще се занимава този министър. Защо? Казва се, че това ще е министърът по управление на средствата от Европейския съюз – т. същевременно прочетете мотивите, там е записано следното: „Ще се занимава с координацията по планирането, програмирането, управлението, наблюдението и контрола на средствата от оперативните програми и фондовете”. Вие може би считате, че може по-свободно да си боравим с думите. Управлението значи координация, координацията значи управление, можем там да включим планиране, програмиране, няма голямо значение. Да назначим министъра и го пуснем да работи. работи. Но т. 2 от проекта за решение ни казва, че към днешния момент Министерският съвет не знае какво ще прави този министър. И затова ние – Народното събрание, четете: „Възлагаме на Министерския съвет в едномесечен срок да определи функциите на министъра”. Е, какво правим? Избираме министър, който не знаем какво ще прави?! От изказванията, включително и на господин Костов, както виждаме, има голяма широта на идеи и предложения с какво ще се занимава този министър. Няма да ги коментирам в детайли. Ще ви обърна внимание на един принципен въпрос: за какво говорим – за управление или за координация?

като заповядващ, разполагащ с мобилизиран апарат от управленски контрольори – одитори, който ще издава заповеди, ще се разпорежда, ще възлага задачи, ще гони срокове и ежеседмично ще докладва на министър-председателя. Бих предложил на министър-председателя да отхвърли подобно разбиране и да се концентрира върху понятието „координация”. Уважаеми колеги, европейският начин на поведение на една изпълнителна власт не е командирският, господин Костов. В условията на пазарна икономика, в условията на какъвто щете плурализъм този импулс – за командване – е разрушителен и контрапродуктивен. И немалка част от проблемите, с които и днес се сблъскваме, са породени от тази нагласа – да сложим нашите хора, да ги сложим да командваме, работата ще се оправи. Не казвам, че левицата е освободена от тази нагласа.

и наистина да се постараете в Министерския съвет да създадете такава рамка на господин Дончев, която да му позволи да координира ефективно, но не и да командва. И за да не се изказвам втори път по втората точка, един въпрос към господин Дончев. Виждам от неговата биография, че между 2004 и 2007 г. той е бил участник в работна група на Министерството на финансите, която е редактирала Правилата за усвояване на еврофондовете. Тук възниква въпросът: какъв е бил неговият принос, съгласен ли е бил или е спорил? Господин Дончев, аз зададох въпрос на министъра на земеделието по мярка 112: защо тези млади фермери с одобрени и приети проекти не могат да си получат парите? Отговорът, който той ми даде, беше абсурден. Той каза: „Ами, свършиха средствата”. Защо? Ами, защото по наредба от 2008 г. било така. Моят въпрос към Вас е: ще направите ли всичко възможно да измените тази наредба и да дадете възможност на всеки защитил проекта си фермер час по-скоро да получи парите си,

следния проект за „РЕШЕНИЕ за изменение Решение на Народното събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България

в т. 1 след думите „министър без портфейл” се добавя „и министър по управление на средствата от Европейския съюз”. 2. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да определи функциите на министъра по управление на средствата от Европейския съюз.” Моля, гласувайте.

Благодаря Ви, Да, допуснах грешка. Грешката е неволна. Затова ви моля за прегласуване. Благодаря.

която, цитирам господин Станишев, е добра, но може да стане по-добра. Всичко в живота може да стане и по-добре. И

Защото и аз можеше да кажа, че почти всяка седмица България се глобява от Европейската комисия с десетки милиони левове. Да започна оттам, които вече минават стотици. Вчера 49, преди 1-2 седмици 40, преди това за заменките. Ако почнем да ги сумираме ще излязат доста големи цифри.

няколко месеца от управлението на правителството и съм установил, че този начин на работа, който сте имали, е бил добър, го въвеждаме. Защо трябва да се противопоставяме по това или да казваме, че е грешно и трябва създаваме конфликти? Да, този начин на управление с добавките, за които каза и господин Костов, ще даде много по-добро управление за еврофондовете. Единственото място, откъдето можем да вземем пари. И аз истински се надявам, че поне вътрешно подкрепяте тази идея. Защото, както каза господин Местан – приемственост. Ако бях продължил с тази приемственост, господин Местан, от седем оперативни програми и досега щях да приемствам седем спрени. Не мога да имам такава приемственост. По всички седем програми мерките за съответствие бяха спрени. И ги показвах публично една до друга. (Реплики от КБ.) Няма да споря с вас, защото и без това времето напредна. На основание чл. 84, ат. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 27 юли 2009 г. съм представил и проект на Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България за избор на нов член на правителството. Предлагам за министър по управление на средствата от Европейския съюз да бъде избран господин Томислав Пейков Дончев. Господин Томислав Дончев има магистърска степен по стопанско управление от Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий” и философия от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”. Специализирал е Специализирал е в Академията по бизнес-менторинг в Оксфорд, Великобритания. През 2004-2007 г. е програмен директор в голяма неправителствена организация и ръководи звено за подготовка и управление на проекти по европейски програми. Работил е като независим консултант и лектор в сферите на подготовка и управление на проекти на планиране и стратегическо управление и системите за оценка и текущ контрол. Участвал е в работна група на Министерството на финансите за правилата за разпределяне на средствата от европейските фондове, както при разработването на регионални планове за развитие. Член е на Българската асоциация по управление на проекти. Господин Томислав Дончев е избран за кмет на община Габрово през м. ноември 2007 г. Основен приоритет в работата на този пост е привличането на външно финансиране и разработване на качествени проектни предложения, с които община Габрово се утвърждава като един от най-успешните бенефициенти в България по отношение на усвояване на европейските средства във всички сфери на социално-икономическия живот. За две години от подготвени 21 проектни предложения 19 са получили финансиране на обща стойност от 36 млн. лв. за Габрово.

възгледите му върху

Този мъж разбира от това, за което вие го изпращате, или, както казва бизнес лексиката, той е точният човек за точното място. Има още едно качество в него, което аз много харесвам – той никога не говори празни приказки, знае какво да каже, къде да го каже и на кого да го каже. Така че от него, колеги от ГЕРБ, не очаквайте никакви изцепки, злепоставяне на партията ви, на политическата ви сила, на властта и т.н. Господин Борисов този път наруши път наруши един свой принцип – да слага експерти, които не са от партия ГЕРБ. Този път той съчета тези две качества – сложи член на ГЕРБ от началото на съществуването на партията и експерт по тази работа. Това е много сполучливо решение, тъй като аз смятам, че министрите трябва да бъдат политически лица, да разбират от политика, да вземат политически решения, а не повече да са експерти и да вземат политически решения, за които ГЕРБ да отговаря. Но това са вече вътрешни проблеми на партията и на властта. Още един път поздравявам Томислав Дончев! Поздравявам ГЕРБ и господин Борисов с избора! Благодаря ви за вниманието. Към господин Томислав Дончев имаше отправен въпрос от народния представител Георги Пирински. Заповядайте – имате възможност да отговорите, господин Дончев.

Уважаема госпожо председател, господин премиер, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Пирински, доколкото си спомням, аз съм работил по ПМС № 121, което не е пряко свързано със селската програма, а иначе съм съвършено съгласен с Вас, че нормативната база, свързана с разпределението на средствата, специално говоря за няколко постановления на Министерския съвет, трябва да бъде ремонтирана с оглед ускоряване на процесите и намаляване на бюрократичния товар. Всъщност това е приоритетната цел – да намерим баланса между минимален бюрократичен товар, който въвежда понякога недобри, понякога излишни изисквания, в същото време запазвайки максималния контрол. Ако ние намерим този баланс, тогава ще гарантираме не само висока усвояемост – „усвояемост” не е хубав израз, защото може много средства да сме усвоили, а ефектът от тях да не е голям, тогава ще можем да гарантираме максимален ефект. Благодаря. Благодаря на господин Дончев. Други становища? Подлагам на гласуване

и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 27 юли 2009 г. РЕШИ: Избира Томислав Пейков Дончев за министър по управление на средствата от Европейския съюз.” Гласували

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!”

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо и господин министри! Правя процедурно предложение за предаване на дебатите по на Закона за генетично модифицираните организми по Българското национално радио и Българската национална телевизия. Благодаря. на повторно гласуване това процедурно предложение, тъй като е в сила приетото ни вчера решение за пряко предаване на обсъждането на този законопроект по Българската

Подлагам ан блок на гласуване параграфи с номерация 56 и 57 съгласно предложението на комисията.

55 засяга членове 79 и 80 от сега действащия закон. По § 55 са постъпили следните предложения: Предложение от народния представител Лъчезар Тошев - § 55 да отпадне.

Предложение от народните представители Джевдет Чакъров и Тунджай Наимов - § 55 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Екатерина Михайлова и Иван Иванов - § 55 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението.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 - § 55 да се измени така: „§ 55. Член 79 се отменя”. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Георги Божинов, Петър Курумбашев и Меглена Плугчиева за създаване на нов § 55а: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 В чл. 79 отпадат думите „и пускане на пазара”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 55, който става § 58, и предлага следната редакция:

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Предлагам чл. 79 да не се отменя, а да се запази във вида, който е в сега действащия закон и бих желал да ви го прочета: „Чл. 79. (1) Забранява се освобождаването в околната среда и пускането на пазара на следните генетично модифицирани организми: тютюн, лозя, маслодайна роза, пшеница и всички зеленчукови овощни култури. култури. (2) Министърът на земеделието и храните съгласувано с министъра на околната среда и водите допълва списъка по ал. 1 със заповед, която се обнародва в „Държавен вестник”.” Предлагам на всички колеги да подкрепят това предложение. Благодаря ви. Реплика - Лъчезар Тошев. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми народни представители, бих искал да приветствам новата позиция, която господин Алексиев току-що заяви, за запазването на чл. 79, и да изразя съвсем накратко аргументите, които изискват в момента този текст да остане. Това, което комисията гласува по предложение на Министерството на околната среда и водите, е по отношение на пуснатите на пазара генетично модифицирани варианти на тези няколко стратегически за България култури да се налага предпазна клауза, обаче не се решава въпросът с тези, които не са пуснати на пазара, но биха могли да бъдат изпитвани на такива територии. вече стана въпрос, в нашия закон има два начина за попадане в околната среда на ГМО – освобождаване в околната среда и през пускане на пазара. Така решаваме втората половина от проблема, но не решаваме първата. В момента има, и в България в т.ч. се работи, за модифициране на някои от тези видове изброени тук, но те не могат да бъдат освобождавани в околната среда, защото им пречи чл. 79 и към него санкцията е много строга глобата е от 1 млн. лв., имуществената санкция също е 1 млн. лв., така че е по-добре да запазим този текст, така както е, и след това да търсим решение, ако се налага, по друг начин. В момента няма как да решим този проблем, ако отпадне чл. 79 и го заместим с предложения в новия § 60 текст за налагане на предпазна клауза. Предпазна клауза се налага само на пуснати на пазара видове. Това е добре, че съществува такъв текст в § 82, обаче няма да ни реши проблема с изпитанията на тези стратегически за България видове, а някога – през 2000 г. това беше големият проблем, който породи обществено напрежение, за това, че поради съмнение за модифициране на някои от тези видове се спира за проверка българска пратка тютюн в Солунското пристанище и т.н. Това беше причината да създадем този текст тогава. В момента най-разумното нещо е да остане текстът, както е. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА залата.) Извинявайте, господин Чакъров. След това – господин Курумбашев.

Парламентарната група за Движение за права и свободи да не приветства този подход, господин Алексиев.Това беше нашата позиция изначало. Това е позиция, която и днес имахме предвид да отстояваме – оставането на чл. 79 във вида, в който е, естествено с уточненията, които господин Тошев направи. Естествено ние заедно извървяхме пътя, коректно искам да кажа това.

Днес тук се радвам, че всички ние заедно отговаряме адекватно и по най-правилния начин с оглед на българските интереси, с оглед на това българската земя да остане чиста за ГМО. Освен това чл. 79 има един друг, изключително силен заряд като еманация на това, което ние трябва да защитаваме като даденост и от Господа, от Бога като даденост, която се е развила исторически, традиционно за тези култури, които се отглеждат тук и са намирали добър

2008 г. земеделието е с малко над 12% по отношение на брутния вътрешен продукт. За съжаление, през 2009 г. е малко над 6%, т.е. потенциалът на земеделието за сериозен принос по отношение на ръст за брутния вътрешен продукт е изключително сериозен. В това отношение запазването на възможността тези традиционни култури да се отглеждат по този начин и да намират добър прием, да получават висока цена и реализация – нещо, което е безспорен интерес за нас днес, намира своята реализация. Бих искал да добавя още, че нашата позиция е била такава, каквато в момента я представям и тогава, когато сме били управляващи от 2001 до 2005 г., от 2005 до 2009 г., и тя е такава и днес, когато ние сме в опозиция. По този начин трябва да защитаваме нашите български интереси и те трябва да намерят реализация! Приветствам още повече този подход с оглед на това, че ние по този начин като страна, като държава се самоидентифицираме и се определяме по отношение на нашата позиция за генетично модифицираните организми и в рамките на След тези текстове, които предстои да гласуваме – и за чл. 79, и за чл. 80, нашата позиция е ясна. Аз не мога да не посоча тук еволюцията, която претърпяха и управляващото мнозинство, и позицията, която беше представена, която в този си вид ще намери своята реализация такава, каквато е декларирана. Това е нашата ясна и категорична позиция. Приветстваме, че в страната ни има консенсус по тази позиция и природата ни ще остане чиста по отношение на генетично модифицирани организми и те ще са в обхвата само на работа в контролирани условия. Приветствам още веднъж тази позиция. Парламентарната група на ДПС ще подкрепи изцяло предложението, което беше направено. Между впрочем това е наша убедена позиция не от вчера, не от днес, тя ще бъде и занапред такава. Благодаря Благодаря на господин Чакъров. Господин Курумбашев... уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители!

вид. Покрай този закон се случи така, че покрай едно писмо на Европейската комисия за това, че трябва да си хармонизираме законодателството за ГМО в контролирани условия, някои хора се опитаха в тарапаната да прокарат някои промени и за околната среда. Радвам се обаче, че тази еволюция я преживяхте между първо и второ четене и показахте, че можете да чувате гласа на опозицията и гласа на гражданското общество.

това, което прочете господин Алексиев в момента. Исках да конкретизираме, тъй като процедурата е по § 55. Ние сме направили някои предложения. Примерно аз имам предложение чл. 79 и чл. 80 да бъдат запазени в автентичния им вид. Дали това важи и за чл. 80 или имаме консенсус по чл. 79, а по чл. 80 ще отворим дебат, който сме правили няколко пъти в комисията? Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, след направените изявления моето изказване ще бъде по-скоро процедурно.

В мотивите на вносителя че чл. 79, чл. 80 и § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за ГМО въвеждат общи забрани за употреба, продажба и работа с ГМО

Още на първо четене заявих, че аргументите за това твърдение са неоснователни, защото въпросната директива гради бариерата откъм сигурността за здравето и околната среда. За да постигне тези цели, в т. 18 се казва, че всеки случай трябва да се разглежда отделно, да се прецени рискът и да се даде становище. Това не означава, че държавата няма право да построи други приоритети за определени територии и по отношение на растителни видове. Това е истинската причина без притеснение, че нарушаваме директивата, да подкрепите процедурното предложение на десетте народни представители да отпадне предложението на вносителя за отпадане на членове 79 и 80. Когато гласуваме това, остава чл. 79 и правим редакция на чл. 80 според последното допълнително становище на комисията, защото становището за съдържание на чл. 80 във внесения доклад (първия доклад на комисията) не работи. Уважаема госпожо министър, само след като гласуваме това, което дискутираме днес, може да се направи онова изявление, което Вие правехте до вчера – че последните промени на закона с второто му четене в комисията дават определени гаранции. В онзи вид, в онзи вариант, който беше внесен след второто четене в комисията, това не се постигаше. Това трябва да се знае, когато гласувате за тези промени. Ние ще ги подкрепим, защото това е наше предложение. Ние ще ги подкрепим, защото отговаря на националните интереси, защото не е в противоречие с директивата, както пише в мотивите, и защото се покрива напълно с обществените очаквания, настроения и желания. Благодаря, госпожо председател.

се отнася само за чл. 79. Това не е позицията на Иван Алексиев. Това е позицията на Парламентарната група на ГЕРБ, на Министерството на околната среда и водите и лично на премиера ни. Така че ние изпълняваме нашите ангажименти към обществото

Уважаеми господин Алексиев, разбирам Вашите усилия, но няма как да компенсирате с този акт и с това изказване поведението си в тези седмици и в тази борба. Тази борба беше, защото вие първо отстоявахте мотивите на вносителя, текста на вносителя и се съпротивлявахте на тази воля, която днес се присъединявате и искате да кажете на обществото, че тя беше решаваща. Да, без вашето съгласие по този въпрос то няма как да мине. Трябва да е ясно, че вие се присъединявате към това разбиране, а не го формулирате и не го отстоявахте в тези месеци. Това е чувствителна разлика! трябва да се приеме нашето предложение за отпадането на § 55 от вносителя. Тогава автоматично чл. 79 остава във вида, в който е, 80 не се изменя, а ще го редактираме след малко. На това мое твърдение не можете да кажете нищо повече. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър! Взех думата, за да подкрепя изказването на тези народни представители, които отстояваха последователно през последните месеци запазването на чл. 79 и чл. 80 от закона, защото тези членове са ключови от гледна точка на рестриктивния подход към ГМО-тата в България. Радвам се, че най-сетне и Парламентарната група на ГЕРБ направи този завой и с това предложение, това действие и новия подход се възстановява политическият консенсус, който съществуваше в България в 2001 г. и който действаше в законодателството до този момент. Радвам се на това, но не мога да си отговоря на въпроса защо трябваше в продължение на месеци да се създава такова огромно напрежение в обществото от управляващите чрез внесения законопроект, както беше предложен на гласуване на първо четене – с многото редакции и неясноти за второ четене, в това число. Защото подобен подход породи много сериозни съмнения за лобистки интереси, за прокарване на интереси на монополисти в областта на генно модифицираните организми, които винаги са търсили начин винаги са търсили начин да проникнат на пазара и в околната среда в България. Аз, като бивш министър-председател, мога да го потвърдя, защото такъв натиск съществуваше към предишното правителство и от икономически фактори, и от политически фактори, които отстояваха полезността на генно модифицираните организми. Затова приветствам възстановяването на консенсуса, без да имам за себе си ясен отговор за причините за внасянето на законопроекта както беше за първо четене, за мотивите, които са били истински, скрити зад европейските директиви. Благодаря ви за вниманието. Министър Нона Караджова иска думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Ще започна от последното изречение, което господин Станишев каза тук като негова теза по повод на лобистките интереси. Няма никакви доказателства, разбира се, за това какво се е случвало и защо аз, като предложител на тоя законопроект, съм действала по начина, по който наистина трябваше да действам като министър. Само ще кажа, че ако правителството на господин Станишев

2009 г. представителите на правителството на господин Станишев са гласували за вноса на храни на територията на Европейския съюз и на България. Да, представителите на страните членки имат възможност да гласуват по три начина: за пускането на пазара на храни; против пускането на пазара на храни и въздържал се. Осемнадесет пъти те са гласували „за”. Така че не зная каква е последователната политика и не ми е ясно точно кой и как. Вероятно лобистите са успели, господин Станишев, при Вас. Второ, смятам също за непоследователна политиката на предишното правителство поради следната причина – в така наречения Забранителен списък по чл. 79, който току-що гласувахме, е бил включен и памукът първоначално 2005 г. в парламента. По също така лобистки причини депутатите на БСП и на ДПС са гласували за отпадането на този памук. Не само това, гласували са да отпадне и изискването за 30-километровата зона около Натурите 2000. Може ли някой от вас да обясни дали отглеждането на памук в околната среда е по-полезно например от генно модифицирания тютюн? Не мога да разбера каква е тая политика. Що се отнася до това дали отговаря на изискванията на директивата или не законът, аз продължавам да твърдя, че Директива 2001/18 не допуска общи забрани както за територии, така и за видове продукти. И за територии, господин Божинов. Проучихме внимателно законодателството на страни членки и подобно законодателство няма. Освен това вие знаете, че госпожа Илиана Йотова зададе въпрос на Европейската комисия. Тия отговори ще бъдат съвсем скоро предполагам ... За съжаление, все още не са получени. Знаете какви ще са тия отговори, обаче публично ще ги оповестя пред парламента и пред обществото. Разбира се, затова е парламентът и волята на депутатите да решат как да действат – дали да отчетат исканията на обществото или не. Аз, като министър на околната среда, си свърших работата. Една от задачите ми е да следя за хармонизиране на нашето законодателство и това е трябвало да се свърши още януари месец 2007 г. Искам да се спра и за спекулациите – какви мотиви съм била предложила – два парламента ... Ясно в мотивите – те са пред всички вас - в мотивите на законопроекта е записано, че имаме стартирана процедура по Директивата за контролираните условия, единствено и само това, а другите мотиви са,

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо министър, когато казвахте „а”-то, трябваше да кажете и „б”-то, защото през тези четири години няма нито един продукт с разрешение за пускане в България от тези осемнадесет, за които говорихте. Но не знам как ще обясните, че няма лобистки интереси, когато на заседанието на министрите на земеделието на 19 и 20 октомври 2009 г. министърът на земеделието гласува за три царевични хибрида да бъдат установени на територията на Европейския съюз и как от януари месец позицията на Бойко Борисов и на Министерския съвет се промени коренно, когато той казваше: лично аз и лично кабинетът е против генно модифицираните организми. Само за три месеца се промени коренно позицията както на министър-председателя, така и на Министерския съвет. Така че недейте да казвате, че сте си свършили работата. Като сте си свършили работата защо в началото внесохте законопроект, в който бяхте записали да отпаднат чл. 79 и чл. 80? Нима в първоначалния вид имаше буферните зони около пчелините и около зоните за биологично земеделие? Нима съществуваше 30 километровата граница? Нима не заблудихте Комисията по околната среда, че 10-километровата буферна зона ще обхване цялата територия на Република България? Когато ги нанесохме, останаха много бели полета. Така че недейте да говорите неща, за които сигурно все още не разбирате. Благодаря ви. Министър Нона Караджова. Само искам да уточня, че министър Найденов е гласувал „въздържал се”, независимо

Гласувал е „въздържал се”, още повече че октомври месец тези дебати не бяха започнали. ПРЕДСЕДАТЕЛ заявени изказвания от трима народни представители, почивка до 11,30 ч., след което продължаваме с дебата по този текст.